чл.13 ал. 3 се изменя така: „(3) Поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове, включително ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8, и на територията на националните курорти се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема. Схемата определя преместваемите обекти и съоръжения, допълнителната търговска площ и зоните по чл. 10, ал. 6. Схемата се изработва от общинската администрация за сметка на съответната община по искане на министъра на туризма, в което се посочва отдаденият под наем или на концесия морски плаж, за който се отнася. При изработване на схемата се спазват изискванията на чл. 5б – чл. 57а от Закона за от Закона за устройство на територията и на наредбата на общинския съвет по чл. 56, ал. 2 от същия закон, както и предвижданията на устройствените планове за изграждане на обектите на техническата инфраструктура. Одобряването на схемата, както и нейните изменения, се извършват със заповед на главния архитект на общината.“

Комисията не подкрепя предложението.

е главният архитект да участва в процеса на определяне на местоположението на преместваемите обекти на плажа, тъй като към настоящия момент той изцяло e изолиран.

тъй като практиката до момента е следната: концесионерът изготвя схемата за разположение на преместваемите обекти. Изпраща я в Министерството на туризма. То я одобрява

обект. Повече от ясно е, че Министерството на туризма няма необходимия капацитет, за да определи местоположението на съответните преместваеми обекти, така че те да бъдат съобразени с инфраструктурата,

сферата на интересите на концесионера е, тъй като по този начин целият пътникопоток минава край съответното заведение за хранене или търговски обект. От друга страна, това създава затруднение при евентуално обслужване на някакъв достъп – примерно на пожарна, на линейка или група хора, просто затруднява придвижването. Има също

заведения за хранене и каквото и да било друго. Всичко това е в правомощията и в капацитета единствено на главния архитект, който може да определи местата на преместваемите обекти, така че те да не са в никакъв конфликт с общата инфраструктура. Понякога става въпрос например и за разположение на някакви обекти близо или по-далеч съобразно пречиствателна станция, до помпена станция за канализация и така нататък. Тези неща единствено главният архитект може да ги съобрази. От тази гледна точка ние правим предложението: предварителното разположение на преместваемите обекти, първо, да бъде определено от главния архитект, след това съгласувано от министъра и съответно на база на вече одобрената крайна схема да бъдат издадени разрешенията за поставянето на преместваемите обекти. По този начин ние даваме възможност на този, който има капацитет, който поема отговорността, той съответно да определи местата на тези обекти,

Това му е работата на главния архитект – за това е учил, има диплома и може да поеме тази отговорност. Докато аз не виждам какви са специалистите от Министерството на туризма, които могат да определят местоположението, така че да бъде в услуга на обществото, а не на конкретния концесионер. Това са мотивите на нашето предложение, поради което Ви призовавам да го подкрепите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Симеонов. Има ли реплики?

Първо гласуваме предложението на народния представител Валери Симеонов и група народни представители за включване на нова т. 1 към чл. 13, ал. 3.

В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2: „(2) Забранява се поставянето на шатри и палатки, както и преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, освен в случаите на разрешено строителство по ал. 1.“ 2. Създава се ал. 3:

и безплатен достъп до морските плажове или определя такси за това, се наказва с глоба от 2000 до 4000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1

представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. Създава се чл. 24в: 24в. (1) Който постави палатка, шатра, или паркира кемпер или каравана в чужд имот извън местата, определени по реда на чл. 10а, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 1500 до 3000 лв. лв. (2) Който устройва места за разполагане на палатки, кемпери или каравани в нарушение на разпоредбите на чл. 10а се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Гласували 116 народни представители: за 93, против 3, въздържали се 20. Предложението е прието. Сега гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 10 с предложения от Комисията текст и

направено предложение от народния представител Димитър Бойчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Валери Симеонов, Христиан Митев и Георги Колев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Христиан Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Който постави преместваем обект или съоръжение на територията на неохраняем морски плаж, на морски плаж за природосъобразен туризъм или прилежащата им акватория, без да има право на това, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 извършено повторно, наказанието е глоба от 6000 до 12 000 лв. или имуществена санкция от 12 000 до 60 000 лв. Чл. 27. (1) Който в нарушение на чл. 10, ал. 6 не изпълни изискването за осигуряване на равностоен достъп до морето по отношение на зоната на активната плажна площ на активната плажна площ по чл. 10, ал. 4, т. 1 за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

8, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е глоба от 2000 до 6000 лв. или имуществена санкция от 4000 до 40 000 лв. Чл. 30. (1) Който в нарушение на закона постави преместваеми обекти и съоръжения върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв. (2) Който в нарушение на закона постави шатра, палатка, навес, заслон или друг вид съоръжение върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона

лв. (3) Който в нарушение на закона премине или спре превозно средство за престой или за паркиране върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, ако по друг закон не ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв. (4) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно,

Актовете за установяване на нарушенията по чл. 22е, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, чл. 30, ал. 1 и 2 и чл. 31 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на туризма. (2) В случаите по чл. актовете за установяване на нарушенията по чл. 24, 25, 27, 28, 29, чл. 30, ал. 1 и 2 и чл. 31 се съставят от длъжностни лица, определени от областните управители. (3) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10,

трета от Закона за устройството на територията. (4) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 23, 23а и 24в се съставят от длъжностни лица от съответните общински администрации, определени от кмета на общината. (5) В случай че министърът на туризма е сезиран за извършването на нарушение по чл. 23 и 24в и не е започнато административно-наказателно производство по реда на ал. 4, актовете за установяване на нарушение се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на туризма или от областните управители. (6) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10, ал. 2, т. 4 се съставят от длъжностни лица, определени по реда на глава шеста от Закона за подземните богатства. (7) Актовете за установяване на нарушения на чл. 10, ал. 2, т.

извършени на неохраняем морски плаж и на морски плаж за природосъобразен туризъм, се съставят и от длъжностни лица, определени от областните управители. (11) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 30, ал. 3 се

2. от областните управители или оправомощени от тях длъжностни лица – за нарушенията, установени по реда на чл. 32, ал. 2, 5 и 10; 3. от компетентните органи, определени по реда на глава

от него длъжностни лица – за нарушенията, установени по реда на чл. 32, ал. 4; 5. от компетентните органи, определени по реда на глава шеста от Закона за подземните богатства – за нарушенията, установени по реда на чл. 32, ал. 6; 6. от компетентните органи, определени по реда на глава

от Закона за защита на растенията – за нарушенията, установени по реда на чл. 32, ал. 9; 9. от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи или оправомощени от тях длъжностни лица – за нарушенията, установени по реда на чл. 32, ал. 11. Чл. 34. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, компетентният орган или оправомощени от него длъжностни лица прилагат принудителни административни мерки. Чл. 35. За преустановяване на административните нарушения, установени по реда на чл. 32, ал. 1 и 5, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице: 1. издава задължителни предписания за отстраняване на нарушението за сметка на нарушителя; 2. издава задължителни предписания до нарушителя за отстраняване на плажните принадлежности, с чиято площ се нарушава процентното съотношение по чл. 10, ал. 4, т. 1; нарушителят изпълнява задължителното задължителното предписание по изречение първо за собствена сметка; 3. издава задължителни предписания до нарушителя за отстраняване на преместваемите обекти по чл. 10, ал. 4, т. 2, с чиято площ се надвишава допустимата площ на преместваемите обекти и/или на допълнителната търговска площ от площта на морския плаж; нарушителят изпълнява задължителното предписание по изречение първо за собствена сметка; 4. спира дейността на разположените от нарушителя преместваеми обекти по чл. 10, ал. 4, т. 2, както и достъпа до тях, включително чрез пломбиране и запечатване, до отстраняване на нарушението; 5. отстранява нарушението за сметка на концесионера или наемателя. (2) За преустановяване на административните нарушения, установени по реда на чл. 32, ал. 4, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава задължителни предписания за отстраняване на нарушението за сметка на нарушителя. (3) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на министъра на туризма, съответно – на кмета на общината, или на оправомощени от тях длъжностни лица. (4) Заповедта за прилагане на принудителни административни мерки подлежи на незабавно изпълнение. (5) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (6)

които ги прилагат, и начин за тяхното прилагане, определени със Закона за водите. (3) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, установени по реда на чл. 32, ал. 8, се прилагат принудителни административни мерки по вид, компетентни органи, които ги прилагат, и начин за тяхното прилагане, определени със Закона за управление на отпадъците. Чл. 37. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Веселинов. Има ли изказвания по предложението на вносителя

„Заключителна разпоредба“. Предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания?

предложение от народния представител Искрен Веселинов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 14: „§ 14. Наредбите по чл. 10а, ал. 3 и по чл. 21, ал. 1, т. 7 се издават в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.“

предложение от народния представител Христиан Митев. Предложението е оттеглено. Има предложение от народния представител Гергана Стефанова, Пламен Христов и Боряна Георгиева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 15: „§ 15. В Закона

отпадъци, които представляват или могат да представляват непосредствени или проявяващи се след време рискове за един или повече компоненти на околната среда.“ се добавя „Отпадъци, които отговарят на някое от следните условия, се класифицират като опасни със свойство HP 14: 14: 1.1. Отпадъци, които съдържат вещество, класифицирано като озоноразрушаващо с код на предупреждение за опасност Н420 Н420 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353/1 от 31 декември 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1272/2008“, като концентрацията на това вещество е равна или по-висока от пределната концентрация от 0,1%. 1.2. Отпадъци, които съдържат едно или повече вещества, класифицирани като представляващи остра опасност за водната среда с код на предупреждение за опасност Н400 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, като концентрацията на тези вещества е равна или по-висока от пределната концентрация от 25%. За такива вещества се прилага гранична стойност от 0,1%. Щ с (Н400) > 25 %]. 1.3. Отпадъци, които съдържат едно или повече вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната среда от категории 1, 2 или 3 с код на предупреждение за опасност Н410, Н411 или Н412 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, като сборът от всички концентрации на всички вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната среда от категория 1 (Н410), умножен по 100 и прибавен към сбора от концентрациите на всички вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната среда от категория 2 (Н411), умножен по 10 и прибавен към сбора от концентрациите на всички вещества, представляващи хронична опасност за водната среда от категория 3 (Н412), е равен или по-висок от пределната концентрация от 25%. За вещества, класифицирани като Н410, се прилага гранична стойност от 0,1%, а за вещества, класифицирани като Н411 или Н412, се прилага гранична стойност от 0,1%. Щ с (Н400) > 25 %]. 1.3. Отпадъци, които съдържат едно или повече вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната среда от категории 1, 2 или 3 с код на предупреждение за опасност Н410, Н411 или Н412 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, като сборът на концентрациите на всички вещества, класифицирани като представляващи хронична опасност за водната среда, е равен или по-висок от пределната концентрация от 25%. За вещества, класифицирани като Н410, се прилага гранична стойност от 0,1%, а за вещества, класифицирани като Н411, Н412 или Н413, се прилага граничната стойност от 1%.

„Присъждането HP 14 за опасно свойство се извършва въз основа на критериите, определени в приложение VI към Директива 67/548/ЕО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества“, се заличава.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Ненков. Има ли изказвания към предложения текст за § 15?

Параграф 12 – предложение от народните представители Симеонов, Митев и Колев: „В § 12 накрая се добавя „с изключение на § 2, т. 1, който влиза в сила от 1 януари 2020 г.“ Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря Ви. Има ли изказвания? ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Господин Председател, разрешете ми да направя редакционно предложение, свързано с диалога с неправителствените организации, проведен в нашата комисия вчера – вместо думите „от обнародването на закона в „Държавен вестник“,

Има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Симеонов, Митев и Колев. Гласували

току-що предложената редакционна поправка от господин Веселинов – в предложения в Доклада на Комисията текст „от деня на обнародването“ да се чете „след влизане в сила на Наредбата

за подкрепата и за конструктивния диалог във връзка с приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, който е изключително важен за управлението и стопанисването на морските плажове. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Продължаваме

Уважаеми господин Председател, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъде гласуван допуск до заседанието на Народното събрание за лицата:

залата. Гласували 103 народни представители: за 99, против 1, въздържали се 3. Предложението е прието. Моля, поканете допуснатите в залата. Моля, продължете, уважаема госпожо Белова. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 954-01-36, внесен от народния представител Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г.,

чл. 9в се правят следните изменения: 1. Алинея 5 се изменя така: „(5) В 60-дневен срок от постъпването им Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. разглежда възраженията по ал. 4 и потвърждава или изменя оценката по ал. 3. Заповедта за потвърждаване или изменение на оценката подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим, е за възможността да бъде обжалвана предварителната оценка на ранкинга на проектите, които се приемат по Програмата за развитие на селските райони.

Държавен фонд „Земеделие“ твърди, че предварителната преценка ще забави целия процес на обработка на проектите и с това ще затрудни кандидатстващите. В същото време в официалното становище на Министерството на земеделието, храните и горите се подчертава, че и сега е възможно обжалване на този акт, но не е препоръчително. Когато има две такива коренно различни становища писмено и в дебатите се дадат достатъчно аргументи в полза на предложението, ми се струва редно да да оттегля предложението. Но все пак, ако се върви в тази посока – непрекъснато да има противопоставяне между двете институции, смятам, че никой няма полза от такава конфронтация, най-малко тези, които определяме със законите какво трябва да се случи и как трябва да бъде

§ 1: „§ 1. В чл. 12 ал. 7 се изменя така: „(7) Отношенията между фонда и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ, гаранции и субсидии се уреждат с административни договори или административни актове.“

§ 2: „§ 2. В чл. 20а се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Изпълнителният директор:“. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Изпълнителният директор може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за издаване на административни договори и/или за сключване на административни актове

„както и такива, делегирани на основание чл. 2д, ал. 2“, а думите „съобразно териториалната им компетентност“ се заличават. 4. Алинея 5 се изменя така: „(5) Изпълнителният директор издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс и решения за налагане на финансови корекции по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.“

Уважаеми господин Председател, моля за техническа редакция: „2. Алинея 3 „(3) Изпълнителният директор може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за сключване на административни договори и/или сключване на административни актове…“.

така: „(3) Изпълнителният директор може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за сключване на административни договори и/или за сключване на административни актове по чл. 12, ал. 7 на заместник изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда.“ 3. В ал.

предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители: „В § 3, т. 3 се правят следните изменения: 1. Създаваната ал. 8 – отпада. 2. Създаваната ал. 9 става ал. 8, като в нея думите „Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове“ се заменят с с „Министъра на земеделието, храните и горите“, а думите „и по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ се заличават.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

„250“. 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Вземанията, които възникват въз основа на административен договор или административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

поради нарушение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за развитие на селските райони, което представлява основание за налагане на финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на чл. 73 от същия закон. (7) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение от страна на ползвателите на помощ и бенефициентите по мерките и подмерките от програмите за за развитие на селските райони, извън основанията по ал. 6, се установява с издаването на акт за установяване на публично държавно вземане по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (8) Обжалването на издадените от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ или от оправомощените от него длъжностни лица актове за установяване на публични държавни вземания не спира изпълнението им. (9) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 6 и 7, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор. Заповедта и правилата се обнародват в „Държавен вестник“.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да започна с това, че редакцията на § 3 съществено се различава от тази на вносителя. Становището ми е, че текстовете много по-добре звучат и са доста по-ясни от първоначалния вариант. Но все пак оставяме на мнение, че методиката преди, а сега правилата, на базата на които ще се изискват или ще се изплащат субсидии, за които има финансови корекции, следва да бъдат съгласувани с министъра на земеделието и храните. В Становището на Министерството на земеделието, храните и горите много ясно се казва, че изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ е този, който налага санкциите и осъществява цялата процедура по тяхното вземане. Но тук не става въпрос кое налага санкции. Тук става въпрос едни правила – преди методика, сега правила, да бъдат съгласувани между двете институции.

нашето мнение, че министърът на земеделието, респективно Министерството на земеделието, храните и горите, трябва да има също своето участие в координацията по отношение на прилагането на финансови корекции. В заключение, искам да споделя, че дебатите във връзка с предлагането на Закона остават в мен впечатлението, че има доста сериозни разминавания между Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за управление на средствата европейските фондове. Все още нестиковането между двата закона създават проблеми не само от гледна точка на прилагане на законодателството, но също така и на прилагащите органи. Усилията

акт на Държавен фонд „Земеделие“, ще трябва да променяме Закона. Това е принципна постановка, която според мен е важно да бъде разгледана обстойно и то на сериозно юридическо ниво, за да могат проблемите, които в момента съществуват, да се решат. Все пак знаете, че близо 100 хиляди земеделски стопани кандидатстват по директни плащания за всяка една от мерките по Програмата за развитие на селските райони, които са между шест седем осем Също кандидатстват! Те могат да оспорват, имат своите права и ако няма яснота в Закона, се създават именно такива предпоставки – да променяме Закона заради един или друг казус, възникнал в правосъдието. Благодаря.

предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5.

за налагане на финансови корекции и актове за установяване на публични държавни вземания, издадени до влизането в сила на този закон.“

Не виждам. Подлагам на гласуване два текста: първият е редакцията, която Комисията предлага за текста на § 4, който става § 5, и вторият –

Предложенията са приети. Благодаря Ви, уважаема госпожо Белова. и Михаил Христов. 2. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на един въпрос от народния представител Крум Зарков. 3. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на три въпроса от народните представители Таня Петрова; Иван Валентинов Иванов; и Стоян Мирчев и Антон Кутев.

заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на три въпроса от народните представители Георги Вергиев; Иван Валентинов Иванов; и Десислав Чуколов; министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Любомир Бонев; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Диана Саватева; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Тишев;

един въпрос от народния представител Стефан Бурджев към министъра на културата Боил Банов. Поради предварително поет ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.